De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Tage Pettersen.

ikke kom overraskende og uventet på politiet. Politiets bekymring ligger særlig på økningen i kriminalitet blant ungdom, hvor de ser at gjerningspersonene blir stadig yngre og har stadig lavere terskel for bruk av grov vold. Moss Avis har de siste ukene skrevet om frykten for å bli banket opp av medelever som en del av skolehverdagen på Ramberg skole. Utdanningsforbundet i Moss melder om en økning i uønskede hendelser ved flere skoler, og det gjelder vold og trusler både mellom elever og lærere og mellom elever. elever. Det er et akutt behov for flere verktøy for å håndtere og ivareta barn som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet. Kriminalitetsstatistikk over hele landet viser at ungdomskriminalitet på flere områder er økende. Det gjel der særlig volds- og vinningskriminalitet, og økningen er størst blant de yngste. På mange måter har 14 blitt det nye 17. Barne- og ungdomskriminalitet rammer ikke kun offeret. Det er også ødeleggende for barnet selv. Barn som begår kriminalitet, må derfor ofte beskyttes mot seg selv. Av og til er det behov for å gripe inn hardere overfor barn under 15 år, som ikke kan straffes. For barn over 15 år bør politiet og domstolene få flere virkemidler for å skreddersy straffen til den enkelte og for å skjerme ungdommer mot seg selv og nye kriminelle handlinger. handlinger. Kan statsråden gjøre rede for Barne- og familiedepartementets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet de siste to årene, og hvilke nye tiltak har hun på blokka for å møte den store utfordringen vi nå står overfor som samfunn?

Ikkje minst er det eit viktig kommunalt ansvar. Justisdepartementet har fremja fleire lovendringar som vel vart behandla i Stortinget like før jul, og som vi veit har vorte godt mottatt ute, med forbetringar i dei strafferettslege reaksjonane – dette med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

skrev BT at bergenspolitiet i et brev til statsråden tok opp at de har vært nær ved å skyte barn ved to anledninger. I brevet lister politileder Morten Ørn opp en rekke bekymringer som dreier seg om kapasiteten i barnevernet, negativ påvirkning på ungdomsmiljøene fra de mest aktive barna, behov for væpnede aksjoner og risiko for flere fengslinger framover. Hvordan har statsråden fulgt opp de helt konkrete bekymringene fra bergenspolitiet, nesten et år etter den henvendelsen?

(H) [10:06:58]: Det var en fin over- gang til neste spørsmål. Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, har tatt til orde for et landsdekkende og lukket institusjonstilbud for ungdomskriminelle i barnevernet. Dette er noe Høyre er enig i, og noe vi har foreslått både i vårt alternative budsjett og senest denne uken. For gruppen som er under den kriminelle lavalder, er det mangel på institusjoner som er i stand til å gi et tilstrekkelig tilbud. dem som er over 15 år, og som det ikke er aktuelt å sette i ungdomsfengsel, vil en mulighet for å kunne gi betinget fengsel med vilkår i institusjonsplassering være en god måte å ta ungdommen ut av det skadelige miljøet og korrigere skadelig adferd på, med sterkt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeidstrening. Dette er noe som er etterspurt av både politiet og domstolene. Hva er statsrådens tanker om et slikt landsdekkende institusjonstilbud for ungdomskriminelle under straffbar lavalder, og er det noe statsråden eventuelt vil være med og ta initiativ til?

alternativ til fengsel, og ein har ikkje gått inn for det. Ein har i staden innført ungdomseiningar i kriminalomsorga og alternativ som ungdomsstraff, ungdomsoppfølging osv. Det er viktig for meg å seia at barnevernet

Pettersen (H) [10:08:56]: Jeg er glad for at statsråden i hvert fall ikke avviser det. Denne uken la Høyre fram ti grep for å forebygge og bekjempe nettopp ungdomskriminalitet. Et av områdene som det kanskje er vanskeligst å få til en endring på, er hjemme i familielivet. Problematiske familieforhold og traumatiske opplevelser i oppveksten kan være årsaker til at noen ungdommer søker seg til og føler seg hjemme i kriminelle miljøer. Derfor er et av tiltakene våre å skjerpe kravene til foreldreinvolvering og hjelpetiltak i sårbare familier. Det handler både om å utvide politiets adgang til å pålegge mindreårige og foreldre å møte for politiet for samtale om forebygging, og om å sette familier i stand til å være gode omsorgspersoner og rollemodeller for sine barn.

der har hele samfunnsstrukturen et ansvar. Kriminalitet og gjengdeltakelse fungerer dessverre ofte som et fellesskap for marginalisert ungdom, og disse ungdommene trenger nettopp andre fellesskap og bedre forbilder. inne på, vet vi at barn som vokser opp med færrest ressurser hjemme, i langt mindre grad deltar i organiserte aktiviteter enn barn med mer ressurssterke foreldre. Et annet av Høyres ti tiltak er å legge til rette for kveldsåpne skoler med tilstedeværende voksne, som bl.a. det nye byrådet i Oslo har satt seg som mål. Hvordan tenker statsråden at vi kan få til et bedre samspill nettopp mellom stat, fylke og kommuner for å tilgjengeliggjøre offentlige bygg og lokaler for ungdommene i deres nærmiljøer? Toppe [10:11:58]: Kommunane har eit veldig stort ansvar for å driva førebygging og kriminalitetsførebyggjande arbeid i lokalsamfunn, blant familiar og blant barn og unge. Vi må gjera det i eit fellesskap med både stat og kommune, kommune, fylke og ideelle organisasjonar. Det er veldig mange som må til, men kommunane har eit ansvar som vi skal

barnevern og kommunar må ha eit godt og systematisk samarbeid rundt desse barna. Så vil eg ta opp ein ting som eg ser, og det er at vi ikkje kan snakka om førebygging av skeivutvikling og kriminalitet

Det vik- tigste vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet blant barn og ungdom, er forebygging. Det ble bl.a. også trukket fram av Sveriges rikspolitisjef, da han besøkte Norge, som et av de tre viktigste tiltakene Norge kan gjøre for å forhindre at forhindre at vi havner i samme situasjon som Sverige. Også Danmark har hatt problemer knyttet til ungdomskriminalitet, men etter å ha satset på forebyggingsprosjektet «Aktive drenge» i 2017 har antallet unge som har blitt anmeldt og dømt, gått kraftig ned. Barneombudet er tydelig på at mange norske kommuner mangler gode forebyggende tiltak til unge og gode tilbud til unge lovbrytere, og at kommunenes ansvar ikke er synliggjort i regelverket og styringen av tjenestene. Regjeringspartiene stemte før jul imot Venstres forslag om et pilotprosjekt etter den nevnte modellen fra Danmark, som bl.a. også involverer foreldreinvolvering. Var det fordi statsråden mener at kommunene i dag er godt nok rustet og har nok ressurser til å drive nødvendig fore bygging blant ungdom? Eller er hun enig med Barneombudet, og hva vil hun i så fall gjøre for å fikse det?

vi har hatt ei kraftig auking i tilskotsordninga for inkludering av barn og unge, som nettopp kan gå til slike prosjekt. No er vel den ordninga oppe i over 700 mill. kr, ho er veldig godt likt, og pengane kjem til nytte.

regjeringa har òg fornya fritidserklæringa, der vi saman med kommunane og frivillige ideelle organisasjonar skal arbeida for at alle barn og unge skal kunna ha minst éin aktivitet saman med andre. Det tenkjer

barnehage – det er ekstremt mange. Mitt spørsmål til barneog familieministeren er: Snakker disse etatene faktisk sammen?

kriminaliteten og usikkerheten vokser fram hos barn og unge fordi de får ulike råd og ulike signaler og man ikke jobber sammen?

enno ikkje godt nok i lag, men det er gjort viktige endringar, bl.a. endringar i velferdstenestelovgivinga,

er ei stund til det vert implementert i tenestene. Barnevernsreforma vert kalla for ei oppvekstreform, og intensjonen er veldig god. Det er ikkje barnevernet sitt ansvar å sørgja for at det skal verta gode oppvekstforhold for barn og unge. Det er alle tenestene, særleg i kommunane, sitt ansvar.

Vinter og kulde gjer at rekkjevidda vert kraftig redusert for elbussar. Dette har fått store konsekvensar for kollektivreisande i sprengkulda. På måndag aleine innstilte Ruter heile 1 000 bussavgangar i hovudstaden. Til Avisa Oslo seier Ruter at dette er ikkje er deira ansvar, men kjem av klimakrisa. Direktøren for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter forklarer kollapsen i kollektivtrafikken slik: «Endringene i klima, gjør at store nedbørsmengder kommer på en gang, såkalt høy nedbørintensitet i kombinasjon med flere nullpasseringer, altså at gradestokken passerer null samtidig med store nedbørsmengder. Det gir store utfordringer for kjøreforholdene.» Dette er det ein vanlegvis kallar norsk vinter. Kva er det Kva er det som skjer? Regjeringa har framskunda kravet om nullutslepp for alle bybussar frå 2025 til 2024. Statsråden har i den forbindelse uttalt at det er viktig at det offentlege går føre

[10:19:25]: Jeg har selv- følgelig forståelse for at det har vært utfordrende dager for de kollektivpassasjerene som har vært avhengig av bussen på Østlandet. Heldigvis, må vi si, er det sjelden vi har sprengkulde slik vi har hatt de siste dagene. Det er et meget viktig poeng som representanten Sve egentlig ikke var innom, nemlig at vi i Norge har klimamål. Vi har forpliktelser internasjonalt, og vi har klimamål som skal nås. Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene, og i denne salen er det bred tilslutning til at vi må bruke ulike virkemidler, som bl.a. å stille krav til nullutslippsløsninger, for at vi skal nå disse målene.

det er greit å legge til, at i den typen kulde som vi nå har hatt, er det ikke åpenbart at andre teknologier heller fungerer problemfritt.

ting man skal bruke utstyret til der det ikke vil være formålstjenlig at det er elektrisk, kan man gjøre andre valg. Det samme er det med klimatiske forhold, uten å gå nærmere inn i hvor det i så fall vil være relevant. Blant annet er det sånn at utrykningskjøretøy er unntatt fra disse bestemmelsene.

Dette er bilar kommunane brukar i beredskapsarbeid innan vatn, avløp, straum og andre viktige kritiske samfunnsfunksjonar. Vi har denne vinteren opplevd også brøyteutstyr med eldrift, som kan brukast nokre timar før dei må stå dobbelt så lenge og vel så det for å lade. Det vert det jo mykje brøyting av.

noe. Jeg aksepterer ikke at premisset er at det vi gjør, ikke virker. Det er ikke sånn at vi skal kompromisse på utstyrets mulighet til å håndtere det det skal settes til, som følge av at vi går over til nullutslippsløsninger.

eldrift på både brøyteutstyr og ikkje minst andre viktige funksjonar. Det har konsekvensar. Det kan ikkje vere sånn at klimamål og resultatmål for å oppnå internasjonale forpliktingar er viktigare enn at dei eldre faktisk får hjelp i heimesjukepleia.

Når vi innfø- rer den type krav, er utgangspunktet vårt at teknologien er i stand til å håndtere det. Jeg vet ikke hva som er representantens erfaringsgrunnlag her, men jeg har i hvert fall fått med meg, gjennom å følge med på mediene den siste tiden, at det har vært kulderekorder i Oslo. Jeg tror man må ta inn over seg at det er et ganske ekstremt nivå på det klimatiske akkurat nå. Det er også sånn at andre typer utstyr har utfordringer i den type kulde

i året. Jeg antar at de vil gå inn i en diskusjon med leverandørene sine om hvorfor det ikke er sånn.

Stadig fleire område blir ulevelege på grunn av konflikt og miljøkriser. Dette påfører oss som ein rik nasjon i nord eit stort ansvar på bistandsområdet for å bidra til at land best mogleg kan møte denne utfordringa.

Noreg har blant dei svakaste sjølvforsyningsgradane i verda, så behovet for å ta i bruk norske areal og norske plantevekstar er akutt. Kva vil regjeringa gjere for å auke verdien av norske areal for å sikre at meir av maten blir produsert med utgangspunkt i norske arealressursar?

historia. Det handlar òg om å kompensera for den kostnadsveksten som har vore, for at ikkje prisane til forbrukar skal verta for høge.

må me gjera det på ein måte som bidreg til at me greier å oppretthalda eit landbruk i heile landet, at me har med store og små bønder inn i framtida,

må vera produsert i Noreg. Der har me gjort eit viktig grep, bl.a. saman med SV, når det gjeld å styrkja tollvernet på utvalde grønsaker, inkludert potet. Det vil vera viktig. Eg veit at representanten er glad i

meir offensiv jordbrukspolitikk. Eg vil ta tak i det siste som statsråden var inne på, for det er kritisk viktig at det vi produserer på norske areal,

Det er også viktig å sjå på import av fôrråvarer, om ein skal etablere nye, eigne avgifter på dette. Så har vi tilskot til prisnedskriving av kraftfôr, som er ei form for subsidie på import, som undergrev verdien av norske arealresursar. Er det konkrete ting som statsråden vurderer inn i arbeidet for å nå sjølvforsyningsmålet?

at det fôret, det kraftfôret, som norske husdyr et, i større grad skal vera norsk. Det er òg bakgrunnen for at me har sett i gang dette prosjektet med berekraftig fôr, som er viktig for jordbruket og for havbruket. Når det gjeld spørsmålet om prisnedskriving, er det eit forhandlingstema, som eg ikkje vil koma inn på no.

enn andre forbruksvarer. Det er litt interessant ettersom vi i Noreg i dag har eit system som sikrar at bonden i alle fall får ein gitt pris på ei rekkje varer. Heile det norske systemet er bygd opp om støtte til jordbruket, for å forhindre at ein skal ha den typen galopperande prisar i butikk. Statsråden er også matminister og har delvis eit ansvar for den delen av politikken – i butikk. Over lang tid har vi sett at butikkjedene aukar prisen meir enn det som er rimeleg. Kva gjer regjeringa i ein sånn situasjon? Kva er beskjeden til folk som no opplever at mat berre blir dyrare og dyrare antakeleg urimeleg? Statsråd Geir Pollestad [10:33:28]: Kampen mot prisveksten er eit hovudprosjekt for regjeringa på alle felt. Det inkluderer den generelle økonomiske politikken, og så har me målretta tiltak for å halda matvareprisane nede. me har auka jordbruksoppgjera så mykje, har vore for at fellesskapet skal ta kostnadene, at bonden slepp å velta dei over på forbrukarane. Det meiner eg har bidrege til redusert pris.

med frivillige og uforpliktende henstillinger fra regjeringen uten konkrete grep for å sikre at målet blir nådd. Derfor har Miljøpartiet De Grønne bedt Stortingets utredningsseksjon om en oversikt over planlagt nedbygging av matjord i matfylket Trøndelag. De svarer at det er svært vanskelig, men basert på kommuneplanenes arealdel anslår seksjonen at 13 764 dekar matjord er planlagt omdisponert i Trøndelag, og statlige veiprosjekter kommer i tillegg. Tidsrommet for disse planene er ukjent, men det betyr altså at Trøndelag alene planlegger å beslaglegge sju år av regjeringens samlede kvote for matjordnedbygging i Norge.

(R) [10:37:18]: Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. På julaften gikk fristen ut for å bruke unntaksbestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke,

Vi vet at regjeringen i slutten av september mottok en utredning fra Jernbanedirektoratet om hvordan man kunne gjøre akkurat dette.

Den utredningen fikk vi ikke se. Det betyr at vi før jul ikke kunne gjøre noe med denne saken fra Stortinget. Nå har fristen gått ut. Kan samferdselsministeren garantere at regjeringen har brukt alle muligheter for å sikre at persontogtrafikken ikke privatiseres ytterligere? Statsråd Jon-Ivar Nygård [10:38:36]: La meg be- gynne med at denne regjeringen har avlyst konkurranse på persontogtrafikken. Vi har også avlyst konkurranse på drift og vedlikehold, og vi har tatt Spordrift tilbake igjen i Bane NOR. er at vi skal utforske mulighetene for å få unntak hvis det er nødvendig. Vi har også sagt i gjentatt kommunikasjon i denne salen at vi først ser på hvilke muligheter det er for å videreføre vår jernbanepolitikk innenfor rammene av det EU-direktivet. Det er riktig, som representanten Jørgensen påpeker, at det pågår en utredning om det, og vi er i en prosess hvor vi ennå ikke er ferdig. Det er gjort nye bestillinger, og vi har ikke kommet i mål med de vurderingene. Når vi har kommet lenger i den prosessen, vil vi selvfølgelig kunne kommunisere med Stortinget om det. (R) [10:39:28]: Det er fortsatt like uklart. Vi står her etter at fristen for å be om unntak fra EUs jernbanepakke er gått ut, og vi har ennå ikke fått svar. Kan statsråden svare på det nå? Har regjeringen bedt om unntak fra å konkurranseutsette persontrafikken i EUs fjerde jernbanepakke, eller har regjeringen ikke gjort det? [10:39:56]: Vi har veldig tidlig i denne regjeringsperioden tatt opp med EU vårt syn og gjort rede for det. Det gjorde vi kort tid etter at vi tiltrådte i regjering. Jeg får vel fortsatt ikke svar på det jeg spør om, om regjeringen har eller ikke har bedt om unntak fra EUs jernbanepakke. Kan statsråden da i så fall forklare:

Den fristen gikk ut 25. desember. Vi har hatt en prosess hvor vi har direktetildelt innenfor den fristen, så det er ikke en aktuell problematikk for oss akkurat nå, men det vil jo kunne komme til å bli det når vi skal ha nye prosesser for tildeling i framtiden. Det er det regjeringen jobber med nå, å se på hva slags handlingsrom vi har,

EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Situasjonen er den at vi ikke får vite hva Jernbanedirektoratets vurderinger er. Vi får ikke vite hvordan dette har blitt håndtert av statsråden og departementet. Spørsmålet blir da: Når er det mulig for oss som har et folkevalgt verv her, å få innsyn i disse vurderingene? [10:41:55]: Som jeg sva- rer i brev til Stortinget, der jeg skriver følgende: Samtidig er jeg innstilt på å gjøre en fornyet vurdering av dette spørsmålet når departementet har kommet lenger i sin interne saksbehandling i løpet av våren. Det er ikke noe mer hokuspokus om dette enn at det fortsatt pågår dialog og diskusjon om hvordan dette skal forstås, og den prosessen er ikke kommet til

Norge står overfor en rekke store utfordringer fram mot 2040, og flere av de viktigste er nødt til å møtes gjennom en moderne landbrukspolitikk. Beredskapssituasjonen i Norge knyttet til mat har dessverre begrenset seg til om man er for eller mot kornlager, men som Riksrevisjonen påpeker: Regjeringen har faktisk ikke kartlagt hvor svakhetene i verdikjeden for matproduksjon ligger. Selvforsyningsgraden i Norge er for lav. Det er vi enige om. En av de viktigste årsakene til det er at vi ikke klarer å forsyne oss selv med plantebasert mat, altså korn, frukt og grønt. En økning av grøntandelen vil ikke bare øke selvforsyningsgraden, det vil også kutte utslipp, samtidig som det svarer på en rekke helseutfordringer. Statsrådens svar på dette er at det ikke er middag om det ikke er kjøtt. I tillegg svarer han med kun å bruke 16 pst. av jordbruksoppgjøret på nettopp planteproduksjon. Økt satsing på planteproduksjon vil være bra for

Samtidig endrer Kari og Ola nordmann preferanser. De ønsker andre landbruksvarer enn det vi tradisjonelt har produsert, og skal vi tilfredsstille forbrukerne, ta vare på folks helse, kutte utslipp, verne om naturen, øke selvforsyningsgraden og sikre god beredskap i hele landet, må norsk landbrukspolitikk moderniseres for å møte disse utfordringene. Mitt spørsmål er derfor: Hvordan vil statsråden definere et moderne og bærekraftig landbruk, og er vi der nå? Statsråd Geir landbruk er eit landbruk som produserer den maten forbrukarane etterspør, som sikrar beredskapen vår, og som produserer maten på ein mest mogleg miljø- og klimavenleg måte. Det er òg utgangspunktet for regjeringa sin landbrukspolitikk. Det er difor me har hatt to solide jordbruksoppgjer. Det er difor me skal leggja fram ein opptrappingsplan. Det er difor me skal leggja fram ein plan for auka sjølvforsyning.

Eg meiner det er viktig å slå ring om forhandlingsretten. Difor var det så viktig at me fekk fleirtal i Stortinget for den avtalen som jordbruket hadde forhandla fram, og som i stor grad la til rette for auka produksjon av frukt og grønt. Kva var det Høgre valde å gjera i den situasjonen? Jo, dei stemte imot den framforhandla avtalen, og då dei la fram sitt alternative budsjett, gjekk dei òg mot det ved å kutta i løyvingane i ein avtale som Stortinget hadde

burde ha vore med på. Så innleier ein med å snakka ned dette med kornlager. Det har vore hard motstand frå Høgre mot å etablera beredskapslagring av korn. No gjer me det, for me meiner det er ei rett politisk prioritering i den tida me står i.

Vi hadde ti sider med merknader om klima, som verken regjeringen eller SV gikk inn i. Vi var tydelig på planteproduksjonen, at den må økes. Riksrevisjonen har nettopp vurdert i hvilken grad tilskuddene i jordbruksavtalen bi drar til å ivareta selvforsyningsgraden og matsikkerheten gjennom økt produksjon. Det er ganske interessant lesning, for de skriver følgende: «Norge kan bli mer selvforsynt med mat ved å øke kornproduksjonen, men dagens virkemidler er ikke tilstrekkelige for å oppnå økt produksjon.» Vil statsråden i de neste jordbruksforhandlingene sørge for at prosentandelen som brukes på planteproduksjon, økes?

sin rett til å forhandla med staten. Me skal òg levera matvarer til den norske befolkninga. I dag kom det tal som viste ein ganske høg prisvekst, og eg er veldig glad for, på vegner av både norske bønder og norske forbrukarar, at ikkje Høgre fekk fleirtal for dei tiltaka som dei etterlyste. Eg er glad for at dei ikkje fekk innført ei kjøtavgift på ein halv milliard kroner, som norske forbrukarar måtte ha betalt. Eg er veldig glad for at Høgre ikkje fekk fleirtal

Jeg er ikke sikker på om statsråden engang husker hva jeg spurte om, men jeg noterer meg at statsråden er veldig glad for at det ikke er noen klimaprofil i regjeringens jordbruksoppgjør, og at de synes det er fint at vi ikke jobber for å kutte CO2. Det får stå for statsrådens regning. Utfordringen er at det statsråden og regjeringen legger opp til, ikke øker selvforsyningsgraden, ikke kutter utslipp og ikke gjør at vi får den maten vi kommer til å trenge i framtiden. En videre En videre oppfølging er innlemmelsen av Finland og Sverige i NATO, som vi nå ser. Den er historisk, og den medfører nytenkning på en rekke områder, som forsvar, transport og beredskap, mellom Norge, Sverige og Finland. Det gir oss helt nye muligheter med tanke på framtidig matberedskap. Norge har som kjent en betydelig eksport en betydelig eksport av matvarer, og til enhver tid har vi overskudd på mat stående i oppdrettsanlegg langs kysten. Vil statsråden ta initiativ til at norske matressurser kan ses på som en del av en felles nordisk selvforsyning og kriseberedskap?

politisk debatt om dette. Når det gjeld spørsmålet om nordisk samarbeid, meiner eg det er viktig. Me må gjera vår jobb i Noreg. Eg har hatt samtalar med den svenske landbruksministeren om korleis me kan jobba saman for å styrkja den felles nordiske beredskapen. Det er òg eit samarbeid landbruksministeren og fiskeriministeren om berekraftig fôr, som vil gjera at me kan auka norskandelen. Me kan auka beredskapen gjennom at me får eit større innhald

(H) [10:50:34]: Jeg noterer meg at statsråden tar avstand fra utsagn fra forrige landbruksminister i en middag hvor nåværende landbruksminister satt og spiste sammen med vedkommende, men det er for så vidt en interessant debatt vi kan ta videre senere. Statsråden svarer egentlig bare at jordbruksoppgjøret er svaret på det meste. Vi vet at jordbruksoppgjøret gis gjennom økte overføringer over statsbudsjettet og den såkalte målprisen, som i praksis betyr prisen på mat i butikk. Som representanten fra SV nevnte tidligere, fikk vi nye tall fra SSB i dag. De viser at norske matvarepriser økte med hele 10 pst. Prisene på grønt økte med 13 pst., fordi vi importerer en del, og det er dyrt å produsere i Norge. Dette er den høyeste økningen på 40 år. Årsakene er sammensatte. Det er absolutt ikke sånn at vi skal si at dette er regjeringens feil, for det handler først og fremst om prisøkninger i hele verdikjeden, men det kommer på toppen av det høyeste rentenivået vi har sett på 15 år. Kan statsråden opplyse om hvilke tiltak hans departement har gjort det siste året

prisgaloppen me ser, og som det er regjeringa sitt mål å stoppa, ville det vore veldig feil viss Høgre fekk gjennomslag for sitt forslag om ein halv milliard i kjøtavgift. Det ville vore veldig feil viss Høgre fekk fleirtal

til å diskutere mat- og landbrukspolitikk. Då har vi i praksis berre eit val: anten stemme for ein lønsavtale mellom staten og bøndene framforhandla i lukka rom, eller stemme imot. Det vi aldri har diskusjonar om, er den heilskaplege matpolitikken – kvar vi vil med matsystemet i dette landet, og der forbrukarpolitikk, kjedemakt og klimapolitikk heng saman. Omtrent alle andre land i verda går no frå å tenkje ein snever landbrukspolitikk til å tenkje ein brei matpolitikk, der ein ser på berekraft, klima, nye forbrukarvanar – alt i ein samanheng. Er ikkje snart tida inne

understreka nok kor viktig jordbruksavtalen er. Det skjer innanfor dei politiske rammene som ligg i regjeringsplattforma, og som ligg i vedtak frå Stortinget. Det er ei rekkje andre område der me diskuterer ting som er relevante for landbrukspolitikken.

hadde i haust. Eg håper me får fleire slike diskusjonar, og eg deltek gjerne i dei. Her driv landbruksministeren med tollforhandlingar og tollmurar på landbruk, mens vi no er blitt verdas største fiskeri- og sjømatnasjon. Der har vi heilt andre interesser, offensive interesser.

norsk landbruk alltid har sett ut slik som det gjer i dag. Går ein tilbake til 1990-talet og samanliknar med i dag, er grovt sagt det samla landbruksarealet ganske konstant, men det har skjedd ei kraftig vriding i bruk av areal. Areal brukt til korn, frukt, grønt og poteter har gått ned med omtrent 20 pst. frå 1999 til 2002, mens areala vi brukar til kjøt og mjølkeproduksjon, har gått opp. Ser statsråden føre seg, i den utviklinga vi no skal ha, med nye forbrukarvanar

norsk landbruk er svært omstillingsdyktig, glad i å ta i bruk ny teknologi og oppteke av å levera på det som forbrukarane etterspør.

partnerdrapsutvalget, barnevoldutvalget og overvåkingskomiteen GREVIO er blant ganske mange som har uttrykt bekymring for organiseringen og samordningen samordningen av arbeidet mot vold og overgrep. Det som kritiseres, er bl.a. at styringssignalene og styringsdialogen mellom nivåene ikke er godt nok samkjørt, og de økonomiske virkemidlene på feltet er ikke godt nok samordnet. Det har heller ikke vært jobbet godt nok med felles innsats og tiltak. Dette Dette gir utfordringer for kommunene, det er én ting, men det gir veldig store utfordringer for ofrene. Det er i all hovedsak utsatte kvinner og barn, som lever i frykt, og som gjerne lever på flukt i eget land, også i Norge i 2024. De siste

I verste fall kan disse bli tvunget til samvær med en voldelig forelder eller overgriper. Dette påpekte Barnas Havarikommisjon i fjor. Nå kommer de med neste delrapport neste uke. For ca. For ca. et år siden tok jeg opp denne problemstillingen med statsråden, som sa hun var klar over dette og ville ta fatt i det. Men nå vil jeg gjerne vite hva statsråden helt konkret har gjort for at barn som lever på skjult adresse, skal ha en større trygghet. Toppe [10:59:34]: Det er eit veldig viktig tema som representanten Hjemdal tar opp. Regjeringa har nyleg, før jul, lagt fram ein opptrappingsplan mot vald og overgrep mot barn og vald i nære relasjonar. I den planen er det fleire viktige tiltak som òg omhandlar korleis vi skal kunna både førebyggja, avdekkja og gi god hjelp og oppfølging til barn som er utsette for overgrep.

Det er ganske mange av overgrepa overfor barn som andre barn utfører. Så her er det mange som treng hjelp. Når det gjeld samvær,

som søkjer seg til krisesenter, og da er det ofte slik at barn likevel skal ha samvær f.eks. med barnefar, som da kan ha

har ei klar anbefaling om i dag. Men dette er noko vi vurderer vidare opp mot den kvalitetsreforma vi skal fremja i barnevernet til neste år. (FrP) [11:01:39]: Allerede en uke ut i 2024 er det begått fem drap i Norge. Partnerdrap og æresvold er et stort samfunnsproblem som vi har løftet tidligere, men problemet her er også at det offentlige ofte får en rekke varsler i forkant av denne type ufattelige tragedier med dødelig utfall. Brudd på besøksforbud, opphold på krisesenter, anmeldelser – alt dette er gjengangere blant det som kommer i forkant av

utfordringen med manglende kommunikasjon, f.eks. mellom barnevern og politi, om barn som lever på skjult eller sperret adresse. Da vil jeg vite, litt mer konkret: Hva har ministeren gjort for at samfunnet bedre skal beskytte disse utsatte barna og kvinnene?

korleis ein skal jobba enda betre for å avdekkja barn som har behov for beskyttelse. Dette er jo heilt sentralt òg i barnevernet sitt ansvarsområde,

(FrP) [11:03:52]: Regjeringens opp- trappingsplan mot vold og overgrep behandler over hele 15 sider vold og overgrep i samiske miljøer, og tro meg – det er veldig bra, og det er noe hele komiteen sto bak i sin tid. Sosial kontroll og æresrelatert vold nevnes på generelt grunnlag, men det er ikke noe eget kapittel om vold og overgrep i f.eks. innvandrermiljøer. Det Det synes jeg er litt problematisk, noe Fremskrittspartiet også understreket i Debatten i går, at ingen tør å adressere elefanten i rommet. Mener statsråden at det er riktig at vold og overgrep i samiske miljøer tas på stort alvor i opptrappingsplanen, mens samme type forhold i f.eks. innvandrermiljøer ikke vies samme oppmerksomhet, selv om vi vet

(FrP) [11:05:38]: Da er vi rett og slett inne på litt av kjerneproblemet, for hvordan skal vi klare å takle en sånn type samfunnsproblem hvis vi ikke er villige til å få fakta på bordet og gå inn i noe av det som er utfordringene?

da må vi ta det på alvor. Vi må ikke ha berøringsangst overfor disse tilfellene. Vi ser på krisesentre at veldig mange av dem som oppsøker hjelp der, bor der og kommer tilbake, også har utenlandsk bakgrunn. Skal vi ikke ta dette på alvor?

(H) [11:07:44]: Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Rogaland har fått kritikk for delvis å ta betalt for ferjene som regjeringa ønskjer skal vera gratis. Det har dei gjort for å sikra eit anstendig kollektivtilbod, m.a. med hurtigbåt, ettersom gratisferje er underfinansiert og dette ligg som ei utfordring i botnen.

Kven er det som veit best om kva som passar lokalt? Er det regjeringa, eller er det fylkespolitikarane? Dette er det greitt å få svar på, ettersom me opplever at statsråden for samferdsel og kommunalministeren ikkje heilt er samsnakka i dette spørsmålet. Jeg er stolt av å representere en regjering som har gjort noe med ferjetilbudet til folk. Vi har både redusert prisene med 50 pst. og innfridd Hurdalsplattformen fullt ut. Vi har også satt fylkeskommunene, da også på våre egne samband, i stand til å ha gratis ferjer, og det gjør at avstandsulempene blir redusert. Det er bra politikk for å styrke de lokalsamfunnene det gjelder. Når vi har beregnet dette, har vi tatt utgangspunkt i ferjedatabanken og det som har vært rapportert inn.

2,4 mill. kr i underfinansiering. Då snakkar me om dei midlane som bilistane betaler. I Austevoll ser me ei litt anna utfordring. Der har det vorte eit stort behov for å auka ferjekapasiteten, og det er viktigare enn at ferja er gratis. Ein vurderer å be om å ta litt betalt for nettopp å få dette til, for fylkeskommunen har ikkje moglegheit til å setja inn meir kapasitet. Meiner statsråden at det er greitt å ta litt betalt på ferja for å auka frekvensen på det same sambandet? [11:11:24]: Det er ingen tvil om hva som er regjeringens hovedintensjon med dette. Det er å sette fylkeskommunene i stand til å innføre gratis ferjesamband. Så har vi også sagt at det kan være lokale forhold som gjør at man må gjøre lokale vurderinger. Blant annet kjenner jeg til et annet ferjestrekk hvor man gjorde grep om betaling på sommerstid, tror jeg det var, fordi man så at det ville kunne ha noen konsekvenser hvis man hadde gratis ferje for alle hele tiden. Så her er det en frihet for fylkeskommunene, men det er en vesentlig forskjell på å bruke penger til å utvikle ferjetilbud og å bruke dem til noe helt annet. Hvis man gjør det siste, kan man ikke regne med at man får finansiering. Så langt har eg berre registrert at det er å styrkja båttilbodet i fylkeskommunane. Det er klart at det no vert nokre vanskelege gråsoner.

som dei har sett seg nøydde til å gjera for at dei fastbuande skal få fast plass på ferja, ettersom det ikkje ligg an til ein auke i ferjekapasiteten innanfor ordninga. Er statsråden einig i at me må ta på alvor når innbyggjarar og næringsliv klart melder at det er viktigare at ferja går, at det er nok frekvens og kapasitet, Jon-Ivar Nygård [11:12:47]: La meg først gjenta og si at dette er en fantastisk ordning, hvor vi har gjort offensive grep for å sørge for at vi får bedre ferjetilbud, billigere ferjetilbud er slik at vi har bevilget 1,4 mrd. kr til det formålet, og det er med utgangspunkt i de kostnadene som er beskrevet. Så har vi også sagt at det må være frihet for fylkeskommunene til å gjøre lokale justeringer, nettopp på grunn av den typen forhold som representanten tar opp. Men det må ikke forveksles med at vi har en situasjon hvor det er en fylkeskommune som har sagt at de velger å bruke pengene på noe annet. Det er en litt annen tilnærming. Liv Kari Eskeland (H) [11:13:21]: Slik eg forstår, er det framleis båttilbod og kollektivtilbod Rogaland peiker på, og dei gjer det nettopp fordi det er underfinansiert. Dei får ikkje dekt dei kostnadane

lagt med utgangspunkt i den statistikken som kommer fra fylkeskommunene selv. Her kan det selvfølgelig være unøyaktigheter og ting som må rettes opp, men jeg har dessverre ikke detaljkunnskap om det. Presidenten

«I sommer var det mange i kulturbransjen som holdt pusten. Regjeringens innleieinnstramminger satte festivaler og konserter i fare fordi arrangørene ikke fikk leie inn folk. Nå har regjeringen gått med på et mulig unntak for enkeltstående arrangementer begrenset til rigg- og scenearbeidere. Men det er mange andre som bidrar til å få et arrangement til å gå rundt. Vakthold, renhold og matservering for å nevne noen. Olavshallen i Trondheim frykter permitteringer og tap av oppdrag. Får vi snart en avklaring på hva som blir reglene?» Statsråd Tonje Brenna [11:15:25]: La meg starte med å gjengjelde ønsket om et godt nyttår til representanten Molberg og svare klart ja på spørsmålet. Vi kommer snart til å få en avklaring på hva som blir reglene. [11:15:41]: Det var optimistisk fra statsråden. Jeg ser nå at regjeringen har avgrenset mulighetene for innleie i arrangementsbransjen ganske kraftig, også i det forslaget som ble sendt på høring. Hvis det som ble sendt på høring, blir reglene, er det ganske mange som fremdeles vil slite. Aktivitetsnivået i denne sektoren svinger fra dag til dag. Det ligger litt i sakens natur i arrangementsbransjen – Bruce Springsteen har ikke konsert fast hver mandag i uken her i Norge. Administrerende direktør i Olavshallen i Trondheim, Ann Elisabeth Wedø, sier rett ut til oss at hvis hun ikke får leid inn fast ansatte gjennom bemanningsbyråer, men heller må øke grunnbemanningen, må hun permittere disse igjen i ti måneder av året. Det er litt absurd når hele målet til regjeringen er flere faste ansettelser. Hva tenker statsråden om denne typen innspill som vi får fra bl.a. Olavshallen? Jeg er enig med representanten i at det å gjennomføre arrangementer egentlig er ganske komplekse operasjoner. Vi trenger de som jobber med logistikk og teknikk. Vi trenger mat og drikke. Vi trenger kulturutøvere og veldig mange andre yrkesgrupper for å få gode arrangementer. Jeg er opptatt av at i framtiden i Norge skal vi også ha gode arrangementer. Vi har fantastisk flinke konsertarrangører og andre, både frivillige og profesjonelle, som gjør en enorm innsats, veldig sesongvariert, for at alle vi andre skal få mulighet til å få gode kulturopplevelser. De skal få mulighet til å drive godt i Norge i framtiden. Så er jo poenget med en høring å få innspill og tilbakemeldinger. Jeg er opptatt av at vi klarer to ting på en gang, både å ha et godt, ryddig og anstendig arbeidsliv, hvor målet er tryggest mulig forhold for de ansatte, og samtidig ha den fleksibiliteten som trengs i en bransje som skal gjennomføre gode arrangementer, ofte midlertidig, fordi de reiser f.eks. fra sted til sted på turné. Vi må finne en løsning som forener disse to hensynene. Jeg har egentlig store problemer med å forstå hvordan det kan være en bedre løsning å øke grunnbemanningen dersom det uansett ender med permitteringer. Så jeg håper statsråden tar det godt i betraktning når de nye reglene for arrangementsbransjen legges fram. Jeg har også problemer med å forstå hvorfor det kun er rigg- og scenearbeidere som foreslås unntatt i det som nå har vært på høring, for det hjelper veldig lite når det er ganske mange andre yrkesgrupper som bidrar til å få et arrangement til å gå rundt. Jeg er også bekymret for at vilkåret om enkeltstående arrangement rett og slett blir for snevert, og at det er ganske mange helårsarrangører som vil falle utenfor det viktige unntaket som vi venter på. Spørsmålet er egentlig bare om statsråden kan berolige en bekymret politiker

alt det representanten nå spør om. Så er min jobb å legge fram dette på en helhetlig og god måte. Jeg kan bekrefte at jeg er opptatt av de samme tingene som representanten peker på, og som for øvrig veldig mange av dem som har uttalt seg i høringen, også har vært opptatt av, nemlig at vi må anerkjenne fullt ut at det å gjennomføre en konsert eller festival eller en annen form for kulturarrangement er en kompleks operasjon som krever ulike typer yrkesgrupper som jobber på ulike måter, og som må hensyntas, bl.a. gjennom at mange av dem

Jeg benytter anledningen til å ønske næringsministeren godt nytt år, og går videre til det innsendte spørsmålet, som lyder: «I september la regjeringen inn solindustrien

i fjor om mange gode og krevende spørsmål og for at representanten er så utålmodig på vegne av det grønne skiftet. Det håper jeg representanten fortsetter med. Jeg gleder meg til samarbeidet også i år. For å svare på spørsmålet: Gjennom grønt industriløft viser regjeringen hvordan vi skal bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøene, vår industrielle kompetanse og våre historiske fortrinn til å sette fart på den grønne omstillingen og til å skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. Grønt industriløft er en av de mest ambisiøse industrisatsingene i Norge på flere tiår – over hundre tiltak, der nesten alle er igangsatt eller gjennomført. I fjor høst innlemmet vi solindustrien som et av ni innsatsområder i veikartet, og det er det flere grunner til. Det neste tiåret vil solenergi utgjøre den største andelen av global fornybar energiproduksjon. EU la i 2022 fram sin solstrategi. EU setter seg mål om å kunne produsere 320 GW solenergi årlig innen 2025 og nesten 600 GW innen 2030. EU har også en ambisjon om å være selvforsynt med 40 pst. av produksjonsutstyr for solenergi gjennom hele verdikjeden innen 2030. Norge har siden 1990-tallet hatt aktører, virksomheter, innenfor ulike deler av solverdikjeden som har lang, verdifull kompetanse – verdensledende sådan. I praksis har norske virksomheter vært omtrent alene utenfor Kina i produksjonen av ingoter og avanserte wafere. Det er en betydelig forskningsbasert kompetansebase i Norge med Institutt for energiteknikk, IFE, Sintef og NTNU, som arbeider tett med industrien. Dette gjør det høyst relevant å se på norsk solindustri som en potensiell nøkkel for å realisere en robust og bærekraftig solverdikjede i Europa. i Europa. Det er krevende tider for solindustrien, og det er først og fremst fordi kinesisk solindustri har oppnådd en dominerende markedsposisjon innenfor både produksjonen av silisium, ingoter og wafere og solcellepaneler, betydelig subsidiert av kinesiske myndigheter. Det er nå overkapasitet i kinesisk solindustri. Amerikanerne har i praksis blokkert adgangen for kinesiskprodusert til USA. Det betyr at Europa har store lagre med kinesiskproduserte paneler til dumpet pris. Prisene er nå så lave at europeiske produsenter ikke engang får dekket sine produksjonskostnader. Det er markedssituasjonen som nå er hovedproblemet for norsk solindustri. Det kan ikke Norge løse alene. Derfor har jeg tatt initiativ inn mot både EU-kommisjonen, den europeiske solalliansen og næringsministrene i Tyskland og Frankrike til at vi må finne en felleseuropeisk løsning på hvordan vi skal bygge opp den europeiske, og med det også den norske, industrien, bygge et marked som skal gjøre det mulig å drive lønnsomt. Vi kommer til å jobbe ufortrødent videre med det nå i 2024. Jeg er optimist med tanke på at det er mulig å få til Samtidig må jeg understreke at hovedoppgaven til næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping, og vi går altså ikke inn i enkeltbedrifter eller -bransjer, men vi har et godt og robust virkemiddelapparat som skal hjelpe alle. Rasmus Takk for et langt og på mange måter lovende svar. Statsråden har på en god måte ofte argumentert mot for mye subsidier til grønn satsing med en standardbegrunnelse om negative konsekvenser av en overdreven subsidiebruk. Som statsråden nettopp var inne på, er det sånn at i ly av mange andre lands lojale begrensning av egen subsidiepolitikk har Kina stjålet veldig mye av verdensmarkedet for grønne produkter. Resultatet av det er det vi nå snakker om, at akkurat mens regjeringen vil satse mer på sol, ryker norsk solcelleindustri, som har vært stor og god. USAs og EUs svar på dette har vært så stor støtte at de klarer å berge og bygge opp egen industri. Så med all respekt for subsidieproblematikken – hva er det som gjør det sannsynlig at Norge nå kan bygge opp igjen en solindustri som andre land satser mye mer på å støtte? Statsråd Jan Christian Vestre [11:24:49]: Det er at vi har verdensledende produksjonsteknologi, kompetansemiljøer og flere tiårs erfaring som Europa trenger.

Selskapet har fått over 120 mill. kr i tilskudd de siste årene og over 242 mill. kr i lån og garantier. EUs innovasjonsfond bevilget også i fjor sommer flere hundre millioner kroner i støtte til

med den eksisterende norske solcelleindustrien. Og selv om kompetansen er høy og teknologien er god, hjelper ikke det når disse bedriftene blir stengt ned. stengt ned. Som statsråden var inne på, er det mange andre, inklusiv EU, som satser betydelig på solcelleindustri. Kunne statsråden utdype litt mer om hvordan Norge vil følge opp initiativet overfor den europeiske solsatsingen på å bygge en felles verdikjede for sol i Europa? Norge er nå invitert inn som permanent medlem i den europeiske solalliansen på ministernivå, og vi var allerede med i den europeiske batterialliansen. Jeg vet ikke om andre ikke-EU-medlemsland som er med der. Der har Norge målbåret de samme argumentene jeg nå har kommet med og forklart. Vi har dette høyt på agendaen i industripartnerskapet både med EU, med Tyskland og det som etter hvert nå blir inngått med Frankrike. Og vi må se på europeisk stimulans av etterspørsel. Hvis Europa mener alvor med de ambisjonene jeg innledet med, vil det bety å bygge opp en betydelig produksjonskapasitet i Europa, og da må også Europa, de viktigste landene, Kommisjonen, også lage virkemidler som gjør at man forplikter seg

som kun bringar 2 292 bilar i døgnet over Romsdalsfjorden. Dagens regjering fortset å sløse vekk skattebetalarane sine pengar på eit prosjekt som folket slett ikkje vil ha, og går mot folkets vilje. Over 500 mill. kr er brukt så langt frå stat og kommunar, og staten fortset å sløse vekk meir skattepengar. Kan statsråden forklare logikken i at sløseriet på Møreaksen fortset, samtidig som regjeringa elles ikkje prioriterer veg?» Jeg vil starte med å presisere at det er feil at regjeringen ikke priori terer vei. I statsbudsjettet for 2024 bevilges det 43,1 mrd. kr til veiformål. Regjeringen har prioritert oppstart av E6 Megården–Sommerset i Nordland, E134 Røldal–Seljestad i Vestland og E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2, i Akershus. Med varslet oppstart av disse prosjektene viser regjeringen at vi satser på veiprosjekter i hele landet. Prosjektene vil bidra til bedre trafikksikkerhet, bedre framkommelighet, tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap på viktige strekninger. Regjeringen har også prioritert å videreføre planleggingen av fellesprosjektet Vossebanen og E16 Arna– Stanghelle. Statens vegvesen planlegger E39 Ålesund–Molde, Møreaksen, i tråd med prioriteringene i Nasjonal transportplan 2022–2033. Videre har Statens vegvesen levert faglige vurderinger om prioriteringer i ny Nasjonal transportplan 2025– 2036 til Samferdselsdepartementet. Regjeringen legger som kjent fram vårt forslag til ny Nasjonal transportplan 2025–2036 for Stortinget denne våren.

Som repre- sentanten er kjent med, består politikk av både faglige råd og utredninger som et grunnlag, og av politiske prioriteringer, og begge deler er viktig. Så er det, som representanten påpekte, brukt en del penger på planlegging av Møreaksen, over 500 mill. kr – 370 mill. kr i den perioden da Fremskrittspartiet hadde samferdselsministeren. Det må jo være en grunn til at Fremskrittspartiet har vært ivrig etter å sette i gang planprosesser for Møreaksen, historisk sett. Jeg kjenner ikke forhistorien der, men jeg konstaterer at det er et faktum.

2021 peika på NTP. I 2022 er det peika på NTP. I 2023 er det peika på at det skal kome i NTP,

[11:32:31]: Når vi skal lage ny Nasjonal transportplan, som vi holder på med nå, vil det være basert på faglige råd og anbefalinger, men det vil også være politiske vurderinger av hvilke prosjekter som vi i så måte velger å legge fram. Det er ikke noe nytt. Det skjer i alle sammenhenger. Alle regjeringer har gjort det til enhver tid, og det kommer også vi til å gjøre. Det er ikke sånn, mener jeg, at man må ta som utgangspunkt at man har som ambisjon å overprøve faglige tilrådinger, men man kan gjøre andre vurderinger. Det mener jeg at enhver statsråd bør gjøre – og også Stortinget være med på – i denne sammenhengen. Så må jeg bare gjenta enda flere ganger, for det blir ikke mer sant når representanten sier her i salen at vi ikke har gjort noen ting og bare peker på NTP. Som representanten vet utmerket godt, har vi styrket drifts- og vedlikeholdsbudsjettene gjentatte ganger siden vi tiltrådte,

Kjør Ryfast for en 100-lapp, lover Magnhild». Dette var overskriften i Stavanger Aftenblad 11. mai 2012. Hvilket ansvar og forpliktelse føler dagens statsråd for å levere på denne ambisjonen, nå som prisen er om lag det dobbelte for å kjøre fra Strand til Stavanger sentrum?» Jeg har forstå- else for at trafikantene synes utgiftene blir for høye. Likevel vil jeg påpeke at det ikke er riktig at prisen har doblet seg fra 100 kr, som min forgjenger ble sitert på i 2012. Indeksregulert er 100 kr i 2012 det samme som 132 kr etter dagens pengeverdi. Etter det nye takstvedtaket vil de med bensin- eller dieselbiler i takstgruppe 1 med AutoPASS-avtale betale 131 kr i Ryfylketunnelen. De som skal mot Stavanger, betaler også 27 kr i Hundvågtunnelen – til sammen 158 kr. Det er dyrt, men det er ikke en dobling. Elbiler skal betale 70 pst. av ordinær takst etter brikkerabatt. Det betyr 92 kr i Ryfylketunnelen og 19 kr i Hundvågtunnelen. Det nye takstvedtaket er i tråd med det Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har ønsket seg, og de er garantister for bompengeselskapets lån. Finansiering av prosjektet rv. 13 Ryfast ble fastsatt av Stortinget tilbake i 2012. Det var den gangen et sterkt lokalpolitisk ønske om å framskynde etableringen av et ferjefritt samband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. For å framskynde prosjektet ble det vedtatt en bompengefinansiert utbygging. Bompengeselskapet har tatt opp lån, og Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har gitt lånegaranti basert på forutsetningene i Stortingets vedtak. Før innkrevingen startet i 2020, ble det, som også representanten er kjent med, besluttet et prøveprosjekt med lavere takster enn det som opprinnelig ble anbefalt. En forutsetning for det prøveprosjektet var at økonomien i prosjektet ble evaluert etter ett års drift. Gjennomgangen viste at nedbetalingstiden lå an til å gå betydelig over 20 år, som det er besluttet at prosjektet skal styres etter. Derfor ble det fattet vedtak om å øke takstene i mars 2023. Vedtaket om å justere takstene opp til nødvendig nivå for å sikre en innkrevingstid på 20 år er i tråd med det som er forutsatt og vedtatt her i Stortinget. Jeg vil til slutt påpeke at det også gjøres grep for å holde takstene på et lavest mulig nivå innenfor de vedtatte forutsetningene for Ryfast. Pendlerne ivaretas gjennom et månedstak for passeringer. Prosjektet inngår også i ordningen med ordinært statlig tilskudd utenfor byområder for nedsettelse av gjennomsnittstakst med om lag 10 pst. Det ble i 2023 bevilget 50,9 mill. kr til Ryfast for å holde takstene på et lavere nivå. I 2024 er dette beløpet 55,2 mill. kr.

registrerer jeg at statsråden «har forståelse», sier at «det er dyrt» og er opptatt av å holde det på lavest mulig nivå, men jeg opplever ikke at jeg får noe svar på spørsmålet om han føler ansvar og forpliktelse for å prøve å redusere prisene. Jeg lurer på: Er det sånn at folk som bruker Ryfasttunnelen, må belage seg på at det er disse prisene som nå skal gjelde, eller er regjeringen opptatt av å forsøke å få til løsninger som sørger for reduserte kostnader, enten i form av økt statlig andel, økt rabatt for pendlere eller andre tiltak? tiltak? Jobbes det med konkrete tiltak for å redusere bompengebelastningen for brukerne av Ryfast? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:37:37]: Det er riktig, som representanten sier, at denne ordningen kom på Fremskrittspartiets vakt, men det er nå sånn at vi også har fremmet noen statsbudsjett med denne ordningen som en del av helheten. Det er viktig å understreke. Når det gjelder dette prosjektet, som alle andre bompengefinansierte prosjekter i Norge, er det basert på lokalpolitisk vilje og også en vurdering av hva slags kostnader man er villig til å legge på trafikantene i prosjektet. Her har man et prosjekt som ligger omtrent på det kostnadsnivået som i sin tid ble foreskrevet. Som representanten er godt kjent med, har det vært betydelig prisvekst siden 2012, disse satsene ligger om lag på det nivået. Så har man nå etter en del diskusjon kommet fram til en mer rettferdig byrdefordeling mellom elbilister og de som kjører ordinære

[11:38:38]: Jeg oppfatter ikke noen signaler om at det jobbes for å redusere bompengebelastningen. Det er litt rart. «Ryfast har blitt for dyrt, og det tar jeg tak i.» Det var overskriften i et debattinnlegg i Aftenbladet 4. januar i år skrevet av Hadia Tajik. Hun skriver: «Jeg tok opp prisnivået på Ryfast-passeringene i forbindelse med årsmøtet til Rogaland Arbeiderparti i fjor, og har flere ganger tatt det opp med regjeringens representanter.»

høyt? Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:39:18]: Jeg har nett- opp beskrevet at her har det vært en pågående prosess som har medført endringer i byrdefordelingen mellom de ulike brukergruppene. Det man har kommet fram til nå, er en løsning som gjør at elbilistene betaler noe mer, og de som bruker bensin- og dieselbiler, betaler noe mindre altså en bedre byrdefordeling mellom ulike typer bilsegmenter. Det mener jeg er bra. Det ligger ingen umiddelbare planer her om å gjøre konkrete grep for å redusere belastningen i én bompengeordning i Norge.

«Ekspertutvalget som har evaluert manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern, foreslo i sin rapport å videreføre bruk av tvang i psykisk helsevern. Det har vært altfor mange eksempler på at alvorlig psykisk syke står bak grove kriminelle handlinger fordi de er for «friske» til å bli tvangsinnlagt og nekter å motta behandling. Også eldre demente kan gå glipp av nødvendig helsehjelp og behandling pga. samtykkekompetanse slik den fungerer i dag.

samtykkekompetanse som motsetter seg somatisk helsehjelp, siden 2009. Ekspertutvalget som jeg satte ned, valgte å kalle seg samtykkeutvalget, og de har evaluert endringene i psykisk helsevernloven i 2017 2017 som innførte manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern. Jeg har selvsagt merket meg at utvalget mener at erfaringene med det nye vilkåret må ses i sammenheng med øvrige endringer både i psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesten og samfunnet for øvrig. Utvalgets vurdering er at vilkåret har gitt en bedre balanse mellom pasientens rett til selvbestemmelse og statens plikt til å ivareta retten til nødvendig helsehjelp når en pasient ikke selv kan samtykke til helsehjelp. Utvalget fant også at forventningen om redusert bruk av tvang som følge av lovendringene ikke er innfridd. Et enstemmig utvalg anbefaler at at manglende samtykkekompetanse videreføres som vilkår for tvangsbruk i psykisk helsevern. Unntak skal fortsatt gjelde i tilfeller der det er fare for eget liv eller andres liv og helse.

i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd. Utvalget anbefaler styrking av brukermedvirkning, beslutningsstøtte, pårørendeinvolvering, samhandling mellom tjenester, frivillige behandlingsalternativer og kvaliteten på vurderingene av pasientenes samtykkekompetanse. Utvalget mente dessuten at det bør gis bedre opplæring i voldsrisikovurderinger, og at plikten til å vurdere farevilkåret ved utagerende atferd bør presiseres. Samtykkeutvalget leverte sin utredning til meg i juni 2023. Utvalgets anbefalinger og forslag har i høst vært på alminnelig høring, og vi jobber nå i departementet med å oppsummere høringssvarene og å ta stilling til hvordan samtykkeutvalgets forslag skal følges opp.

Statsråden har et ansvar for å sørge for at vi får flere døgnplasser og ha bedre kapasitet til faktisk å hjelpe svært syke mennesker. Jeg opplever at det nå er sprengt, man klarer ikke å få plass. Regjeringen har sagt at man skal stoppe nedbyggingen, men det må jo være en ambisjon at man skal bygge flere plasser for å sikre at mennesker som er til fare for seg selv og andre, ikke går fritt rundt i samfunnet, men faktisk får den plassen, behandlingen og hjelpen de trenger. Jeg

Jeg vil følge opp utvalgets anbefalinger, men grunnen til at jeg satte ned dette utvalget, er at jeg har bekymringer for om personer mottar nødvendig helsehjelp, og om deres pårørende opplever at de får tilgang til den helsehjelpen de kunne hatt nytte av. Den lovendringen som ble gjennomført, ble lagt fram av regjeringen med Fremskrittspartiet og Høyre, og det var usikkerhet da saken gikk gjennom i Stortinget. Jeg er glad for at utvalget nå har sett

kan ta ansvar for verken egen helse eller eget liv, som opplever at helsepersonellet, kommunene og spesialisthelsetjenesten sier at man ikke kan gjøre noe,

– dessverre – er at man begår handlinger som man ikke skulle ha begått. Det er der jeg vil utfordre statsråden. Det hjelper ikke å si at man bare vurderer og ser på dette. Når kan vi forvente at vi faktisk kommer til å få noe konkret fra statsråden som vi kan få behandle, nettopp for å ivareta både dem som er

Det betyr at de er hørt, og at departementet nå jobber med å oppsummere høringssvarene og ta stilling til hvordan vi skal følge opp dette med en proposisjon til Stortinget. Så det har vi tenkt å gjennomføre.

med en overføring av ansvar til kommunenes frisklivssentraler, som kun finnes i 2/3 av kommunene. Samtidig trues eksistensen av private og ideelle rehabiliteringstjenester, som utgjør 60 pst. av tjenestene, grunnet reduksjon i kjøp fra det offentlige. Dette kan føre til tap av spesialisert fagkunnskap. I tillegg har avviklingen av fritt behandlingsvalg ført til færre plasser og behandlingstilbud. Er dette en prosess og utvikling statsråden støtter?» Helse sør-øst har som ledd i forberedelse av en ny anbudskonkurranse for rehabiliteringstjenester sagt opp de eksisterende avtalene med 29 private leverandører. Bakgrunnen for den nye anskaffelsen av tjenester er en fagplan og en påfølgende behovsvurdering som er gjennomført høsten 2023. Det er anbefalt å styrke tidlig rehabilitering i sykehus – det er viktig – og å redusere rehabilitering i regi av spesialisthelsetjenesten sent i forløpet. Forskningen viser i stadig tydeligere grad at tidlig rehabiliteringsinnsats gir gevinst for pasientens livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

En slik dreining av tilbudet til mer bruk av dagopphold, poliklinikk, ambulant virksomhet, digitale løsninger og veiledning til kommunene vil ifølge Helse sør-øst gi mulighet for at flere pasienter får et bedre tilpasset tilbud, og samtidig være mindre ressurskrevende. De eksisterende avtalene har en økonomisk verdi på ca. 1 500 mill. kr og utgjør 60 pst. av rehabiliteringstilbudet i Helse sør-øst. Helse sør-øst understreker at arbeidet med ny anskaffelse er i startfasen, og det er ikke tatt endelig stilling til volumet på kjøp av private rehabiliteringstjenester eller hvilke tjenester som skal etterspørres. Hoksrud sier at avvikling av godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg har redusert behandlingstilbudet. Faktum er at ordningen har vært veldig lite brukt. Helseforetakene i Helse sør-øst kjøpte på det meste rehabilitering for 10 mill. kr i året innenfor denne ordningen, altså snakker vi om promiller av den anskaffelsen de nå forbereder. Avviklingen har derfor liten betydning for behandlingstilbudet til pasientene. [11:49:35]: Min klare bekym- ring og frykt er i hvert fall at dette egentlig handler om å spare penger og ikke noe annet fra Helse sør-øst. Under debatten om Helse- og omsorgsdepartementets budsjett før jul uttrykte statsråden bekymring for arbeidsrettet rehabilitering. Ved nyttår feiret det ideelle det ideelle rehabiliteringssenteret AiR i Vinje at man har hatt 25 000 deltakere i de forskjellige programmene. Det er fantastisk. Dette er tilbud som har hjulpet mange mennesker som har slitt med helseplager, og som derfor er i ferd med å falle ut av arbeidslivet, men på bakgrunn av tilbudet på AiR har mange – faktisk 80 pst. – klart å få hjelp og komme seg tilbake i jobb. De fleste har fått en kraftig forbedring av livskvaliteten. Nå står dette viktige tilbudet i fare for å kunne bli kraftig redusert eller bli borte. Jeg frykter at dette vil kunne bidra til å splitte opp fagmiljøer og ramme pasientene. Kan statsråden garantere at pasientene ikke blir skadelidende, og er statsråden enig i at disse tilbudene er så unike at det er viktig å sikre solide fag- og kompetansemiljøer for å gi best mulig tilbud til pasientene? [11:50:39]: Jeg mener at det er viktig å se til den kunnskapen vi har. Forskningen viser i stadig tydeligere grad at tidlig rehabiliteringsinnsats gir gevinster for pasientenes livskvalitet, og det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. ganske underlig. Når man gjør endringer som handler om å bruke fellesskapets ressurser bedre, til beste for pasientene, basert på forskning og det vi vet om pasientenes utbytte av behandlingen, synes jeg det er merkelig at representanten Hoksrud stiller seg imot. Det er tross alt fellesskapets midler. Fremskrittspartiet pleier ofte å snakke om at det er skattebetalernes penger. Når forskningen sier at vi må bruke disse pengene annerledes for at pasientene skal få et bedre utkomme, er jeg for det. Dette er som sagt en anskaffelse som er i startfasen, og det er ikke tatt stilling til verken volum eller hvilke tjenester som skal etterspørres.

i anbudene nå ser ut til å være synkende over tid, når anbudskonkurranse utlyses, på tross av at behovene øker kraftig. I dagens konkurransegrunnlag har man et belegg på 17,8 plasser i Helse sør-øst, mens det i den nye anbudskonkurransen er nedjustert til 17. Hvordan vil statsråden gjøre noe med denne trenden og sikre at sengekapasiteten samsvarer med den reelle økningen i behovet for psykisk helsevern, hvor vi ser det er kraftig økning innenfor spiseforstyrrelser? Det er mange flere som trenger behandling nå, og da er vel ikke svaret fra Helse sør-øst å redusere behandlingskapasiteten. Det burde være å øke kapasiteten, sånn at flere får hjelp raskere, nettopp med bakgrunn i det statsråden sa

Jeg har svart re- presentanten Hoksrud på et skriftlig spørsmål om anbudskonkurranse for rehabiliteringstjenester, hvor Helse sør-øst forbereder et nytt basert på forskningen og hva den viser med tanke på pasientenes nytte av hvordan vi innretter rehabiliteringen. Jeg skulle gjerne svart på det anbudet representanten Hoksrud viste til, men jeg må bare innrømme at jeg ikke fikk med meg hvilket anbud det var,

«Omorganiseringspro- sessen i Helse Nord har skapt utrygghet og frykt i befolkninga i nord.

En desentralisert sykehusstruktur må til for å sikre alle trygge og gode tjenester der de bor. Kan statsråden være tydelig på at ingen akutt- eller fødetilbud i Helse Nord blir lagt ned?» Jeg [11:54:21]: Jeg har stor for- ståelse for at endringer oppleves som utrygt. Men både Helse nord, undertegnede og statsministeren har gitt forsikringer om at vi skal ha en trygg og god akuttberedskap i Nord-Norge. Det skjer endringer og utvikling i samfunnet – endringer i demografi og medisin som vi må ta hensyn til når vi planlegger framtidens spesialisthelsetjeneste. Helse nord har store rekrutteringsutfordringer. De har en omfattende bruk av innleide vikarer og overtid. Utfordringene kan ikke løses med penger alene – det er rett og slett ikke nok fagfolk. Situasjonen slik den er i Helse nord, kan påvirke både utredning og behandling av sykdom og skader. Akkurat nå står ca. 30 000 pasienter på ventelister for å få den helsehjelpen de trenger i sykehusene i Nord-Norge. Situasjonen tilsier at vi må gjøre endringer for at pasienter i nord fortsatt skal ha tilgang til like god behandling som pasienter ellers i landet. Vi trenger gode sykehus i nord som har evne til å utdanne, rekruttere og beholde de spesialistene som trengs nå og i framtiden. Vi trenger en helsetjeneste som kan ivareta et økende antall eldre og kronisk syke, og vi trenger å ivareta det akuttmedisinske tilbudet for å gi innbyggerne i nord trygghet og god helsehjelp sykdom og skade oppstår. Da må alle steiner snus. Helse nord behandlet ikke den helhetlige planen i går, som planlagt. Mitt oppdrag til Helse nord står. Styret har ansvar – og det er Stortinget som har gitt dem det ansvaret – for å sikre at ressursene Stortinget bevilger, brukes til det beste for pasientene. Siden oppdraget ble gitt, har situasjonen blitt verre med flere brudd på fristen for å starte opp behandling og lengre ventetider, det har vært store kostnader til vikarer og innleie, uten at pasientene har fått nytte av det, bedre kvalitet og raskere behandling. Hvis ikke sykehusene i nord får kontroll på ressursene og prioriterer pasientene, vil helsetilbudet bli dårligere enn i resten av landet, og det vil ikke regjeringen akseptere. Derfor venter jeg på anbefalingen fra styret i Helse nord, og den skal komme som forutsatt i april. [11:56:50]: I går dro heldigvis sty- ret i nødbremsen, og styrelederen måtte gi seg. Det viser at et flertall i styret har valgt å lytte til bekymringene fra ansatte, tillitsvalgte og ikke minst lokalbefolknin gen. Spørsmålet mitt handler egentlig ikke om det er behov for å gjøre noe med strukturer og organisering. Spørsmålet mitt er om helseministeren kan garantere og være tydelig på at ingen akutt- eller fødetilbud i Helse nord skal bli lagt ned. Det handler ikke om hva styret i Helse nord etter hvert foreslår. Det handler om hva regjeringens standpunkt er, og hva den tydelige beskjeden fra helseministeren er. at den usikkerheten og utryggheten som befolkningen i NordNorge og de ansatte ble utsatt for, ikke skal gjenta seg, for det skaper frykt, og det skaper også usikkerhet for det helsepersonellet som vi trenger, som skal bosette seg og forhåpentligvis arbeide

det vi kaller prognosetap for den enkelte pasient. Vi kan ikke ha det sånn i Nord-Norge at noen fagfolk er fast ansatt, de forhandler solidarisk om sine betingelser, sin arbeidstid og sin lønn, mens dem de går på jobb sammen med, er innleid av et dyrt vikarbyrå. Det vil ikke gi den kvaliteten og pasientsikkerheten som pasientene i Nord-Norge har like stor rett på som de som bor i Oslo, hvor det er bedre tilgang på fagfolk. Det er greit å si at man er for omstillingen, men jeg har ikke hørt at partiet Rødt er for et eneste forslag til endringer. Hvis man anerkjenner behovet for omstilling, er man velkommen til å foreslå endringer som kan ivareta pasientene. [11:58:58]: Det er en ansvarsfra- skrivelse som vi ser gang på gang, og ansvaret skal alltid tilskrives noen andre enn helseministeren. Det er ingen tvil om at Rødt mener at utviklingen som har vært når det gjelder innleie,

det bare er å lytte til. Jeg må understreke at det jeg spør om, er om folket i Lofoten eller Narvik skal miste akuttberedskapen, om de skal miste fødeavdelinger. Det er det som var spørsmålet. I akuttmedisin er tid og avstand helt avgjørende. Så kan helseministeren snakke rundt det som hun vil, men det er det konkrete spørsmålet: Kan alle i NordNorge være sikre på at de ikke mister akuttfunksjoner og fødeavdelinger? [12:00:02]: Jeg tror repre- sentanten Seher Aydar snur dette litt på hodet. Helseministeren har gitt et oppdrag til Helse nord om å ivareta pasientene på kort og lang sikt

oppdraget er gitt for å ta det ansvaret Stortinget har gitt meg, og som jeg synes representanten Seher Aydar overser når hun ikke klarer å foreslå en eneste løsning for det som har blitt en formidabel utfordring i Nord-Norge. En halv milliard i underskudd i 2023 blir fort én milliard neste år. Når de ikke har tilgang på fagfolk, må man være villig til å se på endringer, og representanten Seher Aydar og partiet Rødt er velkommen til å komme med sine forslag.

De hevdet også at en ensidig satsing på spesialisthelsetjenester ikke bare rammer akuttberedskapen i distriktene, men også drifta av de største sykehusene. 9 av 10 pasienter som kommer inn på de mindre lokalsykehusene, blir ferdigbehandlet der. Den desentraliserte sykehusstrukturen er altså med på å avlaste de to største sykehusene i regionen. Hva gjør statsråden for å sikre at denne dominoeffekten ikke oppstår?» [12:02:02]: Jeg er godt kjent med kronikken fra 50 kommuneoverleger og samfunnsmedisinere. Jeg var også så heldig at jeg fikk møte kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen da jeg var på besøk i november. De fikk anledning til å utdype sine poenger i kronikken, og vi var enige om det aller meste. De er opptatt av at sentralisering og for mye spesialisering er feil medisin på utfordringene som Helse nord er i. er i. Vi har en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. Det skal vi fortsatt ha. Oppdraget til Helse nord handler ikke om å sentralisere sykehustilbudet. Hovedgrunnen til omstillingsbehovet er mangel på fagfolk og riktig kompetanse. Det som nå vurderes, er hvil ken kompetanse og innhold de ulike sykehusene skal ha. Vi har en økning i eldre og kronisk syke pasienter. Det er et viktig mål med arbeidet som gjennomføres i Helse nord, å gi disse pasientene gode og trygge helsetjenester der de bor, både i dag og i framtiden. Den demografiske utviklingen og sykdomsutviklingen i befolkningen tilsier, som det vises til i oppropet fra kommuneoverlegene, at vi trenger flere spesialister med generalistkompetanse. Samtidig er det også viktig med de spesialiserte helsetjenestene i Helse nord. Vi skal fremdeles ha likeverdig tilgang til helsetjenester, noe som betyr at befolkningen i Nord-Norge har samme rett til avansert behandling og nye medisinske tilbud som resten av befolkningen. Helse nord har ansvar for å gi alle innbyggerne i regionen forsvarlige helsetjenester. Da er det behov for både små og store sykehus og at sykehusene i Helse nord samlet sett gir de nødvendige tjenestene som innbyggerne har behov for. Her er de spesialiserte tjenestene også viktige. Samtidig er det ingen tvil om at generalistkompetanse og bedre samhandling er viktig i mange tilfeller. Nettopp derfor skal vi snart legge fram en nasjonal helse- og samhandlingsplan, hvor regjeringen vil presentere tiltak for å lykkes med å se hele helsetjenesten i sammenheng, akkurat sånn som kronikken fra de 50 kommuneoverlegene og samfunnsmedisinerne etterspør. [12:04:20]: Det hører med til his- torien at dette spørsmålet er sendt inn før styremøtet i Helse nord i går. Kortversjonen av det lange møtet er at det kom forslag om å ikke sende på høring de mest dramatiske pakkene,

[12:05:07]: Det var det ikke. Etter styremøtet deltok jeg i Dagsnytt 18 sammen med styrelederen. Det var ikke en samtale mellom oss, men det var en intervjusituasjon. jeg bare presisere for protokollens skyld at det var administrerende direktør som trakk saken hun hadde lagt fram for styret. Det er utfordringer i Nord-Norge, og representanter fra den nordlige landsdelen står nok fremst i køen med vilje og ønske om å løse dem. Mellom 1995 og 2022 sank fødselstallene i Nord-Norge med over 40 pst. Det gjør at behovet for helsehjelp endrer seg.

Da er spørsmålet til statsråden, som også har ansvaret for helseforetaket: Har hun tillit til dem hun har utpekt til å gjennomføre denne prosessen?

Jeg synes det er riktig å avklare tilliten til styret når det utnevnes, så det er mitt svar på det. Jeg har tillit til dem som sitter inntil det velges nye.

dette er et egnet og forholdsmessig tiltak. Dette er et godt og viktig tiltak for å styrke beskyttelsen av særlig kvinner som utsettes for vold, trusler eller annen uønsket kontakt. Kan statsråden utdype hvilke andre tiltak regjeringen ser på for å bekjempe vold mot og drap av kvinner?» [12:08:27]: Først vil jeg takke for et viktig og aktuelt spørsmål. For regjeringen er kampen mot vold og overgrep i nære relasjoner og vold, overgrep og drap på kvinner spesielt, veldig høyt prioritert. Dette er kriminalitet som er et stort samfunns- og folkehelseproblem, og jeg mener også at når vi skal gå i kamp mot denne kriminaliteten, holder det ikke med ett tiltak på et lite, snevert område. Vi må ha med oss hele samfunnet hvis vi skal klare å forebygge at det skjer, og hvis vi skal klare å få ofre ut av og i ytterste konsekvens redde dem fra at liv går tapt. Den 15. desember la vi fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, som kom i form av en proposisjon til Stortinget. planen understreker viktigheten av at alle er med her. Det er ni departementer som har samarbeidet om planen, som inneholder rundt 120 tiltak. Det blir for mange til å gå gjennom alle, men jeg vil nevne noen. I opptrappingsplanen skal vi legge til rette for mer målrettet forebygging. Vi skal sørge for bedre hjelp til og beskyttelse av dem som er utsatt, og mer effektiv straffeforfølging og oppfølging av utøverne.

samarbeider bedre og er godt samordnet. Det må skje helt fra det ytterste leddet – de som møter ofrene, de som har noe med menneskene å gjøre – og opp til de andre nivåene lenger opp i forvaltningen. Planen inneholder også tiltak knyttet til f.eks. krisesentertilbudet, helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdsforvaltningen, familievern og barnevern. Behandlingstilbud til voldsutøvere er også et sentralt element når det gjelder det forebyggende arbeidet. Det å involvere frivillig sektor er en viktig del av planen. Et veldig viktig og konkret tiltak er at vi ønsker å utvide den såkalte RISK-modellen, som man har hatt stor suksess med i Oslo, til å bli etablert i alle politidistrikt. Der starter vi med Nordland politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt og vi skal etablere en permanent partnerdrapskommisjon som skal gå inn i drap som har skjedd for å se hvor det gikk galt, og hva vi kan lære. Det tror jeg også er viktig for å klare å forebygge bedre. Så skal vi legge fram en konkret plan for påtale og etterforskning som vil komme i tillegg til denne planen, som skal bidra til at flere straffesaker oppklares Jeg takker for svaret. I 2020 kom partnerdrapsutvalget med NOU 2020: 17 Varslede drap?, som statsråden er vel kjent med. I denne pekte utvalget på hele 70 anbefalinger og tiltak som de mente kunne forhindre partnerdrap. Flertallet av anbefalingene gikk ut gikk ut på å bruke eksisterende virkemidler og verktøy og bruke dem på en bedre måte, bl.a. bruk av voldsalarm, omvendt voldsalarm og nedsettelse av en permanent partnerdrapskommisjon, som også statsråden var inne på. Mitt spørsmål til statsråden er: Hva gjør regjeringen for å følge opp de konkrete tiltakene og anbefalingene i den NOU-en, og vil vi se en del av

Permanent partnerdrapskommisjon er også en oppfølging der. Det håper vi at vi skal klare å få på plass i løpet av 2024. Der er det et arbeid som gjenstår, knyttet til at det f.eks. må på plass lovhjemler for at denne kommisjonen skal kunne gå inn i sakene uten å bli hindret av taushetsplikt og den typen ting. Det er jo derfor det tar noe tid, men jeg ser fram til at vi kommer et viktig skritt videre når opptrappingsplanen nå skal settes i verk, fra 2024 til 2028. Det haster med å få satt ned en partnerdrapskommisjon, så det håper jeg skjer så raskt som mulig. Et av ofrene den siste tiden, som media har omtalt, var en kvinne med voldsalarm. Et annet var en kvinne som hadde bedt om voldsalarm, men som ikke fikk det. Gjerningsmannen i dette tilfellet var ilagt besøksforbud, og vi ser dessverre gang på gang hvordan voldsutøvere som har blitt ilagt besøksforbud, bryter besøksforbudet. Når kvinner med voldsalarm er det åpenbart at man må til med mye kraftigere grep, som å øke bruken av nettopp omvendt voldsalarm. Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang i alle politidistriktene for å kartlegge kvinner som kan ha bruk for omvendt voldsalarm eller andre sikkerhetstiltak, samt en gjennomgang av politiets helhetlige arbeid med vold mot kvinner? [12:13:55]: Nå jobber politiet på spreng for å få de nye reglene om omvendt voldsalarm som gjør at vi kan bruke det raskere og mer, ut i praksis. I den sammenheng vil jo en konsekvens egentlig bli det representanten spør om, nemlig at i en del saker hvor man tidligere ikke har hatt mulighet å bruke det fordi det ikke har vært lov til å gjøre det, vil man nå kunne se til omvendt voldsalarm som et alternativ når politiet og påtalemyndigheten jobber med uten at man må gå og vente på at en hel straffesak skal være gjennomført og at domstolen skal komme med en avgjørelse hvor omvendt voldsalarm eventuelt er en del av det. Jeg vet også at politiet jobber med å se på om det er noe de kan gjøre enda bedre knyttet til å følge opp dem som har voldsalarm. Det er viktig at man har tillit til at man kan få hjelp hvis man kommer til det at man må utløse den. Jeg vil også si at dette er to av flere beskyttelsestiltak. For noen er det eneste alternativet å leve på skjult adresse. Dette er grusomme saker, og jeg er glad for at vi nå får flere verktøy.

«I den konkrete saken om folkeavstemning vedrørende oppsplitting av nye Kristiansand kommune har regjeringen åpnet for at 15åringer skal få stemmerett. Regjeringen er for øvrig mot å endre alder for stemmerett ellers. Nå er det sånn at sju av ti 15-åringer ikke har bank-ID, noe som betyr at de ikke får avgitt stemme digitalt, men må gjøre dette per brev. Frykter statsråden at mange unge ikke kommer til å avgi stemme når det må gjøres på denne måten, og er identifikasjon av stemmegiver sikker nok uten bankID?» Sande [12:15:54]: Regjeringa øn- skjer å høyre kva innbyggjarane i Søgne og Songdalen meiner. Det er bakteppet her. Som det står i forskriftene som er fastsett, må ein for å delta i folkeavrøystinga ha fylt eller fylle 16 år innan utgangen av 2024. Som representanten peikar på, vil det bety at

aldersgrense ved røysting ved lokale folkeavrøystingar tidlegare. Faktisk valde 165 av dei 213 kommunane som hadde folkeavrøysting om kommunesamanslåing

I den elektroniske løysinga som skal nyttast i folkeavrøystingane i Søgne og Songdalen, må veljarane logge inn og identifisere seg gjennom ID-porten. For dei fleste vil det seie anten med MinID eller BankID. Dette er den fellesløysinga som blir brukt i alle digitale tenester frå det offentlege. Både MinID og BankID kan ein få frå ein er 13 år.

For å sikre at alle som ønskjer det, har moglegheit til å røyste, opnar vi for at røyster òg kan sendast som brev til Valdirektoratet. Dei røysteføre får tilsendt informasjon og materiell til å brevrøyste. Dette er ei pragmatisk løysing for å vareta at alle får moglegheit til å røyste. Ved ordinære val er det i visse tilfelle mogleg å røyste ved hjelp av brevrøyster. Dette gjeld t.d. veljarar i utlandet som ikkje har andre moglegheiter til å røyste. Eg håpar at det blir god oppslutning

Takk for svaret. Det blir interessant å se fasiten etter avstemningen. Så til et annet spørsmål: Senterpartiet er, så vidt jeg vet, imot å senke stemmerettsalderen.

det vi opnar for i andre samanhengar, t.d. innbyggjarhøyringar og folkeavrøystingar lokalt om kommunestruktur. Der har mitt parti og regjeringa sagt at det er heilt ok

Det er anslått at en oppsplitting vil koste 0,5 mrd. kr. Mener statsråden det er rett å bruke så mye penger på en reversering når det er så mange store og viktige oppgaver som skal løses i kommunene? Eg trur det er vik- tig å lytte til folk. Det har Arbeidarpartiet og Senterpartiet sagt at vi skal gjere, og det er difor vi gjennomfører dette. Det er òg difor vi har ei heilt anna tilnærming til dette enn Høgre hadde då dei sat i regjering, tilfelle overkøyrde lokalbefolkninga for å få til ein kommunestruktur ein her, sentralt, meinte var den riktige, men som folk i mange kommunar var imot.